Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Nagu ikka, on küsimiseks aega kaks minutit ja vastamiseks kolm minutit. Riigikogu liikmed on olnud tõesti väga aktiivsed

Viimaste nädalate infotunnid ja arupärimised Kaja Kallasele on veenvalt näidanud, et küsimuste esitamine peaministrile ei täida oma eesmärki. Vastuseid küsimustele lihtsalt ei tule. Selle asemel on peaminister Riigikogu liikmete suhtes võtnud valitseja hoiaku, kellel on õigus küsijate peale kärkida, neid solvata, mõnitada ja neid tõele mittevastavate süüdistustega üle külvata. Näiteks on ta meie erakonda korduvalt seostanud meeleavaldustega, mida me ei ole korraldanud, ja intsidentidega, millega meil ei ole mingit puutumust. Peaminister kasutab Riigikogu pulti selleks, et levitada valesid, nagu eelmine valitsus oleks tõstnud aktsiise ja keelustanud esimese koroonalaine ajal meeleavaldused. Meile on vastuvõetamatu, et Kaja Kallas tegeleb oma vastusteks mittekvalifitseeruvates loengutes alusetute süüdistuste ja valetamisega.

ja protestiks Kaja Kallase käitumise vastu infotunnist lahkuda. Aitäh! Nii, läheme tänaste küsimuste juurde, lähtudes ka sellest, mida ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Henn Põlluaas. Esimesena küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, vastab Vabariigi Valitsuse liige peaminister Kaja Kallas ja teema on probleemid haridusvaldkonnas. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Minu küsimus puudutab segadust, mis valitseb põhikooli lõpueksamite ümber. Nagu me teame, valitseb eksami eksami ja niinimetatud lävendi kaos juba mitmendat aastat ja sugugi mitte koroonast tingituna. Haridusministrid žongleerivad eksamite kaotamise või kohustuslikkusega, õpilased, õpetajad, vanemad, koolipidajad on segaduses ja teadmatuses, valitseb ebamäärasus. Nüüd on haridusminister Liina Kersna tulnud välja mõttega, eksamid küll jäävad, aga lävendid kaovad. Piisab ainult eksamile tulemisest ja eksam ongi sooritatud. Ministri sõnul ei motiveeri riiklikud standardid õppima, vaid suurim motivaator on nõuete kaotamine. Täpselt nii vastas minister arupärimisele sellel esmaspäeval. Aga lävendite kaotamisega kaotatakse ära ka nõuded eesti keele eksamile vene koolides. Mina olen haridusministrist küll erineval seisukohal ja arvan, et see ei ole hea mõte, pigem see on täiesti halb mõte ja halvendab ka eestikeelsele haridussüsteemile üleminekut. Minu küsimus on: miks soovib Reformierakonna minister ära kaotada eesti keele eksami vene koolides? Ja kas Reformierakond kavatseb ka kodakondsuse saamiseks vajaliku eesti keele eksami nõuded kaotada? Sest nagu ütles haridusminister: riiklikud nõuded ei motiveeri õppima. Teisele küsimusele ei osanud haridusminister üleeile vastata. Mul on palve, et te keskenduksite minu küsimusele vastamisele, mitte eelnevate valitsuste tegemistele või tegemata jätmistele. Kaja Kallas, palun!

seda, kuidas ta paneb sinna kogu oma hinge ja jõu ning kuidas ta ise selle koorma all vastu peab. Aga igal juhul on tegemist inimesega, kes valdkonda tunneb, kes valdkonnainimeste ja -ekspertidega suhtleb väga tihedalt ja võtab oma tööd väga-väga tõsiselt. Nii et mina olen küll tema töö eest väga-väga tänulik. Nüüd, mis puudutab teie küsimust. Mulle tundus küsimuses olevat selline murekoht, et ma hakkan rääkima teie enda tegudest, aga nendest ma ei räägi, vaid vastan küsimusele. Esiteks, põhikooli lõpueksamid jäävad endiselt kohustuslikuks. Küsimus on ju selles, kuidas eksameid hinnatakse: kas on hinne

küsimus, mis puudutas just riigikeele oskust. Ma usun, et meie kõigi huvi on see, et Eestis olevad noored oskaksid eesti keelt võimalikult heal tasemel. Me näeme seda, et eesti keelt mitteoskavatel inimestel on raskem leida Eestis tööd, raskem leida hästi tasustatud tööd ja seetõttu eesti keele oskus Eestis ei ole mitte ainult eesti keele ja kultuuri püsimajäämise küsimus, vaid see on tegelikult ka meie majanduse toimimise küsimus, sest me teame, et meil meil on töökäsi igal pool vaja. Praegu kehtib põhikooli lõpueksami sooritamise lävend, mis on hinne kolm, kuid sellele vaatamata on põhikoolilõpetajate keeleoskus kesisem, kui me seda soovime. Haridus‑ ja Teadusministeerium on esitanud selle ettepaneku arutamiseks oma partneritele. Me esiteks ei saa rääkida kindlas kõneviisis, aga me saame rääkida sellest, et et muutuks hindamise viis. Meie kõigi huvi peaks olema see, kuidas keel selgeks saab. See, kuidas seda hinnata, on juba teisejärguline küsimus, aga ma saan sellele vastata jätkuküsimusele vastates.

näiteks üks võimalus, või miks me ei toetanud selle aasta eelarve vastuvõtmisel muudatusettepanekut, mis oleks olukorra lahendanud, või et analoogselt riigikaitsekulutustega teha poliitiline kabineti otsus, mis võimaldaks sellel aastal anda kindlustunde ülikoolidele, et need lepingud sõlmida.Aga pöördume tagasi esimese küsimuse juurde, sest tõesti te ei suutnud keskenduda täiel määral sellele vastamisele. No see, et protsentidega oleks mõistlikum põhikoolilõpetajate teadmisi ja oskusi mõõta kui lävendi hoidmisega, minu loogika ütleb küll, et üks ei välista teist. Protsentidega saab oskusi ja teadmisi mõõta ka nii, et lävend säilib ja nõuded säilivad ja riiklik standard säilib – üks ei välista teist. Nii et ma ei saa aru, miks te neid vastandate.

kaob nõue ära ja piisab ainult eksamile kohaletulekust, ja ma ei saa kuidagi aru, kuidas see parandab eesti keele õppe kvaliteeti ja oskusi.Aga ma küsin siis veel täiendavalt juurde, et miks ei ole teil võimalik lahendada seda kõrgkoolide probleemi ja halduslepingute problemaatikat.

Ma alustan teisest otsast. Kodakondsuse saamiseks on oluline see, et inimene, esiteks, tahab seda kodakondsust taotleda, ja teiseks ta teeb ära eesti keele eksami ja siis ka põhiseaduse tundmise [eksami].

Täpsem hindamine toimub ka erinevatel tasanditel. Oluline on ju see, et me mitte põhikooli lõpus ei tuvastaks, et oi! see õpilane ei olegi seda keelt ära õppinud, vaid suudaksime sekkuda siis, kui seda vaja on, ehk siis keele õppimise käigus. käigus. Täpsem hindamine annab kõigile osapooltele parema arusaamise õpilase tasemest. Näiteks õpilaste hindamine ei toimu üheksanda klassi lõpus, vaid jooksvalt kogu põhikooli vältel. Riiklikult viiakse edaspidi neljandas ja seitsmendas klassis läbi eesti keele kui teise keele tasemetöid

muuta. Meie kõigi eesmärk peaks olema see, et õpilane saab eesti keele selgeks, ta saab minna edasi õppima eesti keeles, ta saab samamoodi sealt

Tundub, just nagu tegeldakse küsimusega keset õppeaastat, paar kuud enne eksamite toimumist, mis ei ole tegelikult kõige akuutsem ja kõige olulisem haridusvaldkonnas. Väga palju ootusi pannakse just õpetajatele, et nemad peaksid lapsi motiveerima, nemad peaksid ennastjuhtivat õpilast kasvatama, nemad peaksid panustama ja ja nii edasi ja nii edasi, aga tegelikult ei ole me ju kõigepealt lahendanud õpetajate muresid. Meil on endiselt mure õpetajate palgaga, meil on endiselt mure õpetajate järelkasvuga, meil on endiselt mure õpetajate koormusega, õppekeskkonnaga, tugispetsialistidega

sest oma nime kirjutamine eksamilehele ei tähenda, et sa oled sooritanud üheksanda klassi lõpueksami. Miks teie arvates haridusministeerium praegu, selle asemel et tegeleda kõige põletavamate probleemidega, et õpetajaid üldse koolis oleks, tegeleb eksamite reformiga, mille puhul ei ole konsensust ega kokkulepet ei teadlaste hulgas, ei õpetajate hulgas, ei koolijuhtide hulgas, ei poliitikute hulgas ega Reformierakonna [liikmete] Kuhu joostakse? Miks nii kiireks läks nüüd selle aastal, keset õppeaastat? Kas te oskate seletada oma kolleegi ja erakonnakaaslase käitumismustrit? Kaja Aitäh! Esiteks rõhutan veel kord üle, et Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud selle arutelu. Kui te ütlete, et et ei ole konsensust, siis kuidas saab teada, kas on konsensust, kui me ei aruta seda valdkonna ekspertidega. Nagu ma ütlesin, need mured on seotud sellega, et keele õpetamise tase pole olnud sellisel

lapse keeleoskus jääb allapoole vajalikke nõudeid, siis saab talle abi jooksvalt anda. Ma olen teiega väga nõus selles suhtes, mis te ütlesite, et hariduses on terve rida põletavaid probleeme. Ongi. Ja haridus- ja teadusminister tegelebki nende põletavate probleemidega. Absoluutselt olen nõus, et

vajavad, ka nendega oleme tegelenud. Siinsamas Riigikogu saalis, kui me olime opositsioonis, samamoodi seisime selle eest, et koolipsühholoogidel oleks rahastus ja et neid tugiteenuseid oleks. Kõik need põletavad probleemid on tõepoolest alles, nii nagu nad on alles ka kõikides erinevates erinevates teemades. Nii et see ei tähenda seda, et kui sa ühe probleemiga tegeled, siis sa ei peaks tegelema teise probleemiga, kui on võimalik leida lahendusi. Loomulikult, kui üldine konsensus on see, et üks või teine idee ei ole mõistlik, siis ei pea nende ideedega edasi minema. Aga seda me saame teada ainult siis, kui me ekspertidega konsulteerime, teeme neid ringe, arutelusid, kus erinevad kitsaskohad tulevad välja ja neile on võimalik reageerida. Aitäh!

ja ütlevad niimoodi, ma tsiteerin: "Tagame valdkondade üleselt võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise kaitse." Väga ilus lause, võiksin ka ise sellele alla kirjutada. Ja kindlasti olite ka teie väga rõõmus, kui selline lause koalitsioonileppesse sai. See andis teile kui sotsiaalkaitseministrile kindluse, et valdkondadeüleselt tagatakse igal pool võrdsed võimalused ja kaitse diskrimineerimise eest.Aga mida me näeme? Me näeme meediateenuste seadust, kuhu kirjutatakse sisse võimalused õhutada meediateenuste osutamisel vaenu, viha ja diskrimineerimist. Mida me näeme? Me näeme perehüvitiste seadust, kus komisjoni tasandil on tervest seadusest välja roogitud registreeritud elukaaslaste sotsiaalsed garantiid. Me näeme, et kogu valitsus hetkel, teie kaasa arvatud, lähete kaasa EKRE väljapressimisega ja allute nende šantaažile, et

Te ütlesite, et ei soovi sellele küsimusele vastata. Kuidas teile tundub, kas teie saate seda koalitsioonileppe punkti oma valdkonnas täita,

on] teemad, mis mind ka isiklikult väga-väga oluliselt puudutavad. Alustame sellest, et võrdne kohtlemine puudutab nii puudega inimesi, vanemaealisi, soolisi erisusi meeste ja naiste vahel ja ka muid soolise identiteedi valikuid.Milliste eelnõude ja milliste algatustega oleme me viimase aasta jooksul välja tulnud? Kõigepealt, me oleme ellu kutsunud ministeeriumidevahelise pilootprojekti, mis käivitus eelmise aasta sügisel selleks, et soolist võrdõiguslikkust, palkade läbipaistvust ja palgalõhet vähendada. Selles koostööprojektis on mitu erinevat ministeeriumit, kes on panustamas oma ametnikega, et töötada välja, millised on võimalikud ja head valdkondlikud instrumendid, millega

teema on spetsiifiliselt soolise palgalõhe digitaliseeritud instrumendi väljatöötamine, mis meil on samamoodi kavas. See aitaks ettevõtjatel jälgida, kuidas nende ettevõttes on kaasa aidatud palkade läbipaistvusele, mis omakorda vähendab soolist palgalõhet. Riigikogu menetluses on võrdse kohtlemise seadus, millega me laiendame kohaldamisala diskrimineerimise küsimustes ja soovime võrdsustada kõik põhiseaduses toodud grupid

välja arvatud sotsiaalse staatusega seotud isikute grupp, mida me oleme seni hinnanud üsna keeruliseks rakenduslikust seisukohast. Aga me oleme valmis diskussioonideks, kuidas minna edasi. Edasi on meil plaanis ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seaduse edasiarendamine viisil, mis annaks suurema õigusselguse ja garantii, rääkimata kõikidest nendest tegevustest, mida me Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel tasandil teeme.

Küsimus oli selles, et kõik need teie algatused, mille kohta üks fraktsioon esitab sadu ettepanekuid, šantažeerides valitsust ja teid isiklikult ning välja pressides seadustes endale sobivaid sõnastusi, mis lähevad täiesti vastuollu sellega, mida te praegu räägite, te lähete selle šantaažiga kaasa, te allute sellele väljapressimisele. Me teame väga hästi, et väljapressijal reeglina kasvab isu. EKRE on avalikult tunnistanud, et see ongi nende strateegia: lämmatada valitsuse eelnõusid sadade ettepanekutega, et saada endale niinimetatud kompromiss, millega teie, kaasa arvatud teie erakonnakaaslased, olete nõus ja mida väga ilusti vormistavad Keskerakonna komisjonide juhid – nii kultuurikomisjoni näide kui ka hiljutine sotsiaalkomisjoni näide.Teie, kes te vastutate selle eest, et mitte kedagi ei diskrimineeritaks Eestis, et kõigil oleksid võrdsed võimalused vaikselt seda asja pealt ega protesti kuidagimoodi. Miks te niimoodi teete? Miks te lähete kaasa selle väljapressimisega, mis Eestis ühegi selle rühma olukorda, mida te kirjeldasite, ei paranda, vaid vastupidi, halvendab?

Meediateenuste seadus, kordan veel, lubab meil nüüd viha, vaenu ja diskrimineerimist õhutada. Otseselt teie valdkond. Perehüvitiste seadus jätab registreeritud partnerid, elukaaslased ilma sotsiaalsetest garantiidest.

ja seetõttu on rakenduslikud täpsustused väga olulised vastu võtta enne 1. aprilli. Samamoodi on perehüvitiste seaduses surnult sündinud laste vanematele soodustuste pakett. Samamoodi on selles eelnõus minu jaoks väga oluline see, et need 40 last, kelle vanemate puhul on välja kuulutatud üksikisiku pankrot, pääseksid samuti ligi riiklikule abile, milleks on riiklik elatisabi. Seetõttu on tõepoolest komisjoni menetluses komisjoni liikmetelt tulnud ettepanek ja selle ettepaneku tulemusena on eelnõust välja jäetud need sätted, mis puudutasid registreeritud elukaaslaste sisseviimist kolme seadusesse: töölepingu seadus, sotsiaalmaksuseadus ja perehüvitiste seadus. Kõikides nendes seadustes on "registreeritud elukaaslane" mõistena juba täna sees. Algne soov minul, kui ma valitsuse liikmena eelnõu Riigikogule esitasin, oli ühtlustada terminoloogiat nendes kolmes seaduses, et ei oleks erisusi paragrahvide lõikes.Jätkuvalt, kui mul on kaalul ja valida, kas kõik Eesti lapsed saavad elatisabi või ainult valitud Eesti lapsed, siis ma valin selle, et kõik Eesti lapsed saavad elatisabi. Kui mul on valida, kas surnult sündinud laste vanemad pääsevad ligi vanemapuhkusele, siis ma valin ka selle. Registreeritud elukaaslase temaatika on ja jääb keeruliseks ja tundlikuks küsimuseks, mida tuleb järgmistel aruteludel meil ühiselt siin Riigikogus, aga ka valitsuses, otsustada. Tegelikult me kõik ju teame, mis selle taustal on – kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise küsimus. Aitäh

varem tulla.Aga minu küsimus ei puuduta seda valdkonda. Minu küsimus puudutab seda, et koalitsioonileppes on teil kirjas ka [inimeste] paremini hakkama saamine ja heaolu, turvatunne ja toimetulek. Ja küsimus tulebki toimetulekust. Te nii nii meedia kui ka pressiteadete kaudu rääkisite väga veenvalt ja tõesti suurt rõõmu pakkuvalt sellest, kuidas toimetulekupiiri, mis on aastast 2019 tõstmata, tuleks tõsta.

ehk kevadel. Nendele inimestele, kes ka maailmavaateliselt [kuuluvad sihtrühma], see, mida Reformierakond rõhutab, et aidata tuleb neid, kes on kõige rohkem hädas – no mitte keegi ei kahtle, et toimetulekutoetuse saajad on täna kõige rohkem hädas, piir on muutmata ja teades, et selle valdkonna inimesena te tegelikult ju selle pärast südant valutate, vastake lihtsalt ja selgelt: kas on loota, et toimetulekupiiri tõus toimub näiteks selle aasta sügisel või millalgi sellel aastal? Või on nii, et pidage vastu, see toimub aastal 2023, nagu paljud muud

toimetulekupiiri tõstmine on võimalik ainult riigieelarve seaduse muutmise kaudu, sest toimetulekupiir kehtestatakse riigieelarve seaduses, mis omakorda tähendab seda, et toimetulekupiiri tõstmiseks on tarvidus avada riigieelarve seadus. Ja kui valitsusel on võimalik ja ka vajalik riigieelarve seadus avada, siis mina sotsiaalkaitseministrina tulen kindlasti enne järgmise järgmise aasta riigieelarve seaduse läbirääkimisi välja ka toimetulekupiiri tõstmisega. Olen seda teemat tõstatanud kabinetis aruteludel mitu korda. Ja ka eile Vabariigi Valitsuse kabinetiarutelul oli memorandumis see punkt sees. Aitäh! Nüüd läheme siit tempokalt edasi. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Võtame järgmise [küsimuse]. Riigikogu liige Raivo Tamm esitab küsimuse riigihalduse minister Jaak Aabile Aabile ja teema on väärtuspõhine riigijuhtimine. Raivo Tamm, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! "Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on kloun, kes viib oma riigi hukatusse." Tsitaadi lõpp. "Ainuke sõnum, mille me välja anname on kinnitus, et Eesti on väike tige provokaator, kes isegi nii õrnas ja keerulises poliitilises olukorras nagu praegu, oskab ainult relvi täristada." Tsitaadi Need on valitsuserakonna liikmete, Riigikogu Keskerakonna liikmete avalikud väljaütlemised. Siia võib veel lisada kümme Keskerakonna liiget, kes jätsid mingil põhjusel hääletamata Riigikogu avalduse hääletusel Ukraina toetuseks. Kuidas te suhtute oma erakonnakaaslaste sõnavõttudesse? Kas Keskerakond, meie valitsuserakond, saab ikka aru, kes on praeguse agressiooni põhjustaja Ukrainas? Kas saaksite siin saalis nii enda erakonna liikmetele kui meile kõigile täpsustada, kes okupeeris Krimmi ja kes ähvardab täna Ukraina iseseisvust? Ma tänan, Tänan küsimuse eest! Nendele kahele viimasele küsimusele ei ole mul raske vastata. Selge on see, et Krimmi on annekteerinud Venemaa

tuleb küsida nendesamade Riigikogu liikmete käest, kes on selliseid arvamusi avaldanud. Mis puudutab Keskerakonna ametlikku seisukohta, millest me lähtume ja lähtusime ka eelnevates valitsustes, kus me olime ka koos Isamaaga, on konsensuslik välispoliitika, mis on kehtinud Eestis ju aastakümneid. Me oleme panustanud koos koalitsioonipartneritega nii eelmises valitsuses kui praeguses valitsuses konkreetsete otsustega Eesti julgeoleku tugevdamisse, mis puudutab kaitsevõimet, heidutusvõimet, ja meie ministrid on teinud sellel suunal palju tööd. Tuletan meelde, et praegu on välisministriportfell ka Keskerakonna esindaja käes.

Ja nüüd täpsustav küsimus. Raivo Tamm, palun! Ma tänan! Aitäh, lugupeetud minister! Välisminister eile ütles, et see seisukoht on kõigile teada, aga on tore, kui erakonna liikmed avaldavad ka erinevaid arvamusi. Aga eilsed uudised teatasid, et Keskerakond võttis oma kodulehelt maha teate koostööleppest Venemaa presidendi Putini erakonnaga. Kas lepingust sai ühepoolselt taganeda? Ja kas Venemaa presidendi erakonna poolt järgnevad mingid leppetrahvid või sanktsioonid Eesti valitsuserakonnale või Eesti valitsusele tervikuna? Jaak Aab, palun! Tänan küsimuse eest! Nii nagu seda on ka meie erakonna juhid kommenteerinud, on jutt ju koostööprotokollist, mis allkirjastati 2004. aastal. Miks seda tookord tehti? Selline oli tookord juhatuse otsus sellises rahvusvahelises olukorras. Sel ajal otsisid mitmed teisedki poliitilised erakonnad kontakte Venemaaga, et heanaaberlikke suhteid üleval hoida ja teha kõik selleks, et naabriga oleksid normaalsed suhted. Üritati leida koostööd. Kahjuks see ei realiseerunud just nimelt Venemaa, ütleme, poliitiliste käikude tõttu. Me mäletame, et siis tuli Gruusia sõda, siis tulid erinevad muud asjad.Selle koostööprotokolli raames või seal kirja pandud tegevuste raames ei ole toimunud ühtegi kontakti erakonnaga Ühtne Venemaa. Tuletan meelde, et see on koostööprotokoll. See ei ole leping, mis paneb kohustusi ühele või teisele poolele. Nii et meie vaates kaotas see protokoll sisu

Ja nüüd üks lisaküsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Keskerakond on välisministri erakond, kes kannab täna valitsuses välisministriportfelli, ja seetõttu on need teemad, mis puudutavad julgeolekut, välispoliitikat, eriti tähelepanu all Keskerakonna saadikute puhul. Mina olen küll aru saanud, et siin on Keskerakonnas väga selgelt kaks erinevat seisukohta nii Krimmi okupeerimise kui ka Venemaa agressiooni osas, mida korduvalt mitmed Keskerakonna saadikud on väljendanud. See on täiesti vastuolus Eesti riigi ametliku poliitikaga.Mul on ka konkreetsem küsimus. Nimelt, Keskerakonna fraktsiooni liige Oudekki Loone ei toetanud Ukraina-teemalist avaldust, mille me siin hiljuti vastu võtsime,

NATO Parlamentaarses Assamblees. Öelge, kas see on õige, et Keskerakond on saatnud just nimelt inimese, kes nendes küsimustes on teisel seisukohal kui Eesti parlament, esindama NATO Parlamentaarses Assamblees Eesti riiki. Täna on meil ka ette valmistatud ja menetluses Ukraina-teemaline avaldus. Kui Oudekki Loone ka täna ei toeta seda avaldust, kas sa peaksid võimalikuks ja õigeks seda, et Keskerakond kutsub Oudekki Loone Parlamentaarse Assamblee delegatsioonist oma esindajana tagasi? Aitäh! Austatud

juba väga pikka aega on Keskerakonna ametlik seisukoht nendes küsimustes olnud konsensuslik kogu Eesti välispoliitika ühise joonega. Ja siin pole erinevusi. Kui rahvasaadik avaldab mingite avalduste sisu suhtes mingeid oma arvamusi, siis ta peab neid ise põhjendama. Nüüd, neid delegatsioone on minul küll keeruline kommenteerida, sellepärast et need pannakse ju paika siin Riigikogus, kes konkreetselt mingis delegatsioonis on, kuidas fraktsioonid on seal esindatud ja kes mis positsioonil on. Ainult fraktsioon saab selliseid küsimusi arutada või otsustada, kes keskfraktsiooni nendes delegatsioonides

Vaktsineerimisega on olukord üsna kehv ja täbar. Ma olen aru saanud, et valitsus on pigem liikunud seda teed, et ühiskonnas võiks saavutada karjaimmuunsuse. Vähemalt on mul Vähemalt on mul selline mulje nende tegevusest ja osaliselt ka tegevusetusest jäänud. Mul ongi küsimus: mis eesmärki need piirangud teie arvates veel kannavad? Me teame, et täna, tõsi

sellest, milline on olukord haiglates ja et kontrollimeetmete leevendused peavad käima sellega käsikäes. Teada oli, et nakatumine ja haiglasse jõudmine on viibega. Nii et sel hetkel, kui need erakonnad käisid välja kuupäevad ja nõudsid kontrollimeetmete

inimesed need, kes põevad seda haigust raskemalt ja satuvad haiglasse. Näiteks intensiivravis sümptomaatilise COVID-i tõttu on meil 12 inimest, kellest 11 on vaktsineerimata ja üks on vaktsineeritud. Ehk 91% on vaktsineerimata. Kui me võtame juhitaval hingamisel olevad inimesed, siis seal on viis inimest – kõik neist, 100%, on vaktsineerimata. Seetõttu need kontrollimeetmed ikkagi täidavad eesmärki, et inimesed, kes on vaktsineerimata, ei liiguks nendes kohtades, kus on palju teisi inimesi ja kus on tõenäosus see viirus kergemini kätte saada. Ma endiselt ütlen, et vaktsineerimisega tuleb edasi tegeleda. Vaktsineerimist tuleb igal juhul soodustada, ka sõnumina just kõikidele vanemaealistele, sest see aitab kaitsta. Kui meil on 63 000 üle 60-aastast inimest, kes on vaktsineerimata,

käia restoranides, teatrites, kinodes, spordisaalides. Mul on küsimus nendesamade piirangute kontekstis. Me lubame inimestel väga palju [koos olla] ühistranspordis, nad võivad tund aega või kaks tundi tulla nädalavahetusel koos rongiga erinevatest Eestimaa kohtadest Tallinnasse või hommikul sõita tundide viisi koos tööle või kooli. Seal inimesed saavad kokku puutuda,

kuna me oleme võtnud fookusesse haiglavõrgu koormuse, siis ikkagi on need inimesed, kes satuvad haiglasse ja raskelt põevad, vaktsineerimata ja tõhustusdoosideta.

haigust põdevaid inimesi, siis see annab ühiskonnale signaali, justkui oht oleks möödas. See tähendab seda, et inimesed hakkavad käituma teistmoodi, kui kontrollimeetmed on kadunud, sest selline signaal antakse.Me oleme teinud kuust kuusse avaliku ja inimeste ohutaju on väga palju seotud ka kontrollimeetmetega, mis on paigas. Niipea kui valitsus leevendab kontrollimeetmeid, siis inimeste ohutaju alaneb ja käitumine muutub sellest tulenevalt vabamaks.

et haiglavõrgu koormus läheks alla, vaid viib meid sellest eesmärgist kaugemale. Tõesti, kui suhelda perearstidega, pereõdedega või käia haiglates, siis [näeme, et] meditsiinisüsteem on väga suure koormuse all. Siin ei ole küsimus haiglavoodites, mida saab juurde tekitada, vaid küsimus on inimestes, kes ei ole nõus nendes osakondades töötama. Nii et see ongi väga keeruline olukord ja see on väga palju tingitud sellest, et meie vaktsineeritusega hõlmatus on ikkagi madal. Aitäh!

Austatud peaminister! Me teame, et haigestumine COVID‑isse on hetkel kõige suurem noorte hulgas. Viimaste uuringute järgi on väidetavalt 45% COVID‑isse haigestunutest just kooliõpilased.

siis tegelikult meil just viimase kolme nädala jooksul on üle 60‑aastaste osakaal hospitaliseeritute hulgas kasvanud ja moodustab seitsmenda nädala lõpu seisuga 79,2%. Teie räägite nakatumisest, meie aga oleme praegu kriteeriumiks võtnud haiglavõrgu koormuse, mitte nakatumise. Iga nakatumine ei tähenda automaatselt

võib-olla mingid kaasuvad haigused, või siis väiksemad lapsed. Aga üldiselt lapsed ei põe seda raskelt.Esimestes COVID‑i lainetes kandsid lapsed põhilist raskust, kuigi nemad ei sattunud haiglasse. Selle tagajärjel kannatas laste haridustee sellel on palju pikemad ja suuremad tagajärjed. Laste ja koolide kinnipanek ei ole aidanud nakatumist ju kuidagi vähendada. Meie oleme võtnud hoiaku, et et lapsed peavad saama käia koolis. Lastel on põhiseaduslik õigus saada haridust ja me teeme kõik selleks, et lapsed käiksid koolis. Sellepärast on meil koolides kiirtestimise süsteem, mis aitab nakatunuid tuvastada, neid maha võtta

peaksid saama käia koolis. Terved lapsed käivad koolis, haiged lapsed on kodus, nii nagu see oli ka kõikide teiste haiguste puhul. Kojujäämisel on laste haridusteele väga rasked tagajärjed.Nüüd,

kui ta levib välistingimustes. Teiseks, pubides-restoranides levib viirus 2,5 korda rohkem kui mujal. Ja kolmandaks, alkoholi tarbimine suurendab viiruse levikut veelgi. Aitäh!

austatud minister! Paar kuud tagasi siin infotunnis ma küsisin haridusministeeriumi koroonatestide hanke kohta. Nagu me teame, see hange ebaõnnestus. Ma ei räägi praegu siin ajalises mõttes ja organisatoorsetest probleemidest, vaid räägin rahalisest murest. See hange läks üle mõistuse kalliks.

kahju. Te ütlesite, et järelevalve teostamine ja menetlus käib Rahandusministeeriumis, järelevalve saab tehtud jaanuarikuuks ja jaanuarikuus te saate vastused, kokkuvõtte. Kas see järelevalve on nüüd lõppenud ja kokkuvõte olemas? Millised need järeldused on? ... aga kui

võeti järelevalve alla kõik haridusministeeriumi vastavad hanked, kus ei olnud välja kuulutatud riigihanget. Ei ole võimalik järelevalve alla võtta ühte konkreetset hanget, see peaks olema hoopis kellegi teise menetlus ja teistsugune

Suhteliselt palju oli selliseid väljakuulutamata läbirääkimistega hankeid, sama ka Haridus- ja Teadusministeeriumis. Minu teada märtsi alguses esitatakse lõpp-protokoll või -akt haridusministeeriumile ülevaatamiseks, nii nagu seda tavaliselt ka tehakse, ja siis on haridusministeeriumil võimalik

Kõigepealt ma tänan teid ja teie juhitavat valitsust ja minister Signe Riisalo, kes minu meelest väga mõistlikult tegi, kuigi Eduard Odinets oli väga pahane. Arvestades julgeolekuolukorda, siis minu

on väga mõistlik, et valitsus toetas ja võttis need tagasi ja ka Isamaa ettepanekud said toetatud. Seda kooseluseaduse hiilivat rakendamist praegu ei toimu ja inimesed ei pea sellepärast tulema tänavatele võitlema.

Mul on küsimus ülejäänud inimeste kontekstis. Kui meil on piirangud, mis tegelikult ei ole pädevad ja piiravad inimeste põhiõigusi, vaba liikumist, ja me teame tegelikkuses, nii nagu me eelmises arutelus arutasime, et need konkreetsed piirangud ei aita haigla täituvust

Alustame sellest, et probleemiks on see, et meie vaktsineeritusega hõlmatus on madal. Järelikult need inimesed, kes on vaktsineerimata, on põhjustanud olukorra, kus meil on palju inimesi haiglas. Meil ei ole ju piiranguid inimestele, kes on vaktsineeritud. Neil on võimalus käia restoranis, neil on võimalus käia muuseumis, neil on võimalus käia teatris, kinos, igal pool ja tegelikult mingeid piiranguid ei ole. Minu meelest on siin väga selge põhjuse ja tagajärje seos. Kui inimesed on otsustanud, et nad ei soovi ennast vaktsineerida – põhiseaduslikke õigusi saab piirata teiste kaitseks ja me üritame ju saavutada seda, et haiglad ei oleks täis vaktsineerimata inimesi, kes põevad seda haigust raskelt –, siis selle tagajärjel kannatavad teiste inimeste õigused. Kannatavad need, kes tahavad haiglasse pääseda mingil muul põhjusel: kellel on puusaliiges haige, kes

kõik on täis COVID-i haigeid. Teda hakati viima teise haiglasse, aga ta suri selle tõttu, et ta ei jõudnudki teise haiglasse. Ta ei saanud abi sellepärast, et haigla oli COVID-i haigeid täis. See ei juhtunud Eestis, aga ma lihtsalt toon sellise näite. Nii et kui meil on praegu probleem selles, et haiglad

küll, kui on iseseisvuse paraad, vabariigi aastapäeva paraad, on see punkt sealt ära viidud, aga neid punkte on väga palju, [vaktsineerida] saab ja see on inimese vaba valik.

ja teiseks on väga palju seotud vanemate tehtud otsustega. Kuna lapsed ei satu haiglasse, lapsed ei koorma haiglavõrku, siis lastele täiendavaid piiranguid ei ole. Aitäh!

oli kaks päeva puudu kuuest kuust, saadeti inimesed sealt minema. Ja siis, kui nad kaebasid, tegi valitsus õnneks kiire otsuse ja lubati vaktsineerida. Aga minu küsimus on hoopis teine. Kuidas te kommenteerite seda, et Elering suhtub erinevalt Aidu ja Tootsi tuuleparki? Ühele tuulepargile öeldakse, et taastuvenergia toetust ei saa, ja teisele, et saab. Kaks riigiettevõtet ei saa omavahel kokkuleppele. Ma võin teile öelda, et mina olin majanduskomisjoni esimees, kui taastuvenergia toetuste teema oli siin saalis.

Mis teie ettepanek siis on? Et lapsed ei tohiks koju minna või? Kui nad ei käiks koolis, kui me paneme koolid kinni, siis nad hängiksid kuskil kinodes. Ei, õppida ei tohi, sest õppimine on keelatud, aga kui nad on meelelahutuskohtades, siis nad justkui ei vii seda haigust koju. See pole ju loogiline.Teine

siis see oli sellepärast, et Euroopa Ravimiamet oli teinud vastavad otsused, ja meil on ka oma immunoprofülaktika komisjon, kes teeb otsuseid, sest nemad on eksperdid. See puudutab inimeste elu ja tervist. Ja me ei saa seda otsust teha poliitiliselt.

siis kellel on kõige suurem oht [viga saada]? Mitte sellel beebil, kes on ju kerge, vaid sellel inimesel, kes bussis püsti seisab ega ole turvavarustusega kinnitatud. Aga meil ei ole sellist reeglit. Ja miks ei ole? Sellepärast, et see ei ole otstarbekas. Me ei suuda selliste reeglite tagada. Taastuvenergia toetustest. Kas teie arvates on tõesti õiglane praeguste elektrihindade juures, et Eesti Energia, kes kuulub riigile, küsiks veel riigilt ehk maksumaksjalt juurde 53 eurot, kui ma õigesti mäletan, taastuvenergia toetust lisaks elektri hinnale, mida nad saavad juba tarbijate käest? Kas teie tõesti arvate, et see on õiglane tänases maailmas? Kas neil on see õigus või ei ole, aga minu minu meelest lihtsalt riigile kuuluva ettevõtte seisukohast, arvestades, et see raha tuleb maksumaksja taskust, olukorras, kus me vaevleme selle käes, et energiahinnad on kõrged, läheb Eesti Energia küsima maksumaksjalt veel täiendavalt elektri hinnale 53 eurot megavatt-tunni kohta, [pole õiglane]. Kui te arvate, et see on õiglane, siis andke selline eelnõu sisse ja

ja teisele ei anna seda toetust, ja peaminister ütles, et väga halb, kui annab. Ta jättis vastamata, miks teisele tuulepargile antakse. Miks demagoogitsetakse ja ei vastata küsimustele? Aitäh! juhatajana ma olen ka öelnud seda, et küsijad küsivad ja vastajad vastavad täpselt nii hästi, kui nad soovivad ja oskavad. Sisusse juhataja kindlasti ei sekku. Aga läheme siit ilusasti edasi. Helmen Kütt, palun, teil on küsimus!

tuleb avada riigieelarve, aga ma eeldan, et seda teate tänase sotsiaalkaitseministrina ka teie. Lihtsalt küsimus on selles, kas seda ei oleks pidanud te väga selgelt ütlema ka näiteks intervjuus ajakirjanik Kadri Ibrusele või ka pressiteadetes, et selleks, et see [piir] tõuseks, on vajalik avada Need sõnumid, mis sealt tulid, rääkisid sellest, kui [ajale] jalgu jäänud on toimetulekupiir. Ma väga hästi mäletan seda, kui te olite Riigikogu liige, olite opositsioonis. Me koos sotsiaalkomisjonis hoidsime seda teemat, et sõnumid olgu selged ja üheselt arusaadavad. Tuleb siiski tõdeda, et need sõnumid, mis räägivad toimetulekupiiri tõstmisest,

see on mulle väga tähtis, see on prioriteet, aga see saab juhtuda siis. Inimesed saavad siis aru sellest. Aga praegu oodatakse, kas see võiks juhtuda 1. aprillist. Sotsiaaltöötajad on üle koormatud telefonikõnedega selles küsimuses. Me oleme mõlemad ilmselt seda meelt, sotsiaaldemokraadid esitasid ka siis

Eelmisel aastal, kui eelarveläbirääkimisi alustati ja esialgsed ministeeriumidepoolsed pakkumised tehti, siis tõsi, Sotsiaalministeerium ja mina ministrina ei esitanud toimetulekupiiri tõstmise kohta ettepanekut, küll aga [küsisin] 3,3 miljonit toimetulekutoetuse muudeks muudatusteks, mis sisaldasid muu hulgas nendele inimestele, kes on pangalaenuga korteriomanikud, hüvitatavate summade hulka võtta neid laenukohustusi, selleks et leevendada inimeste olukorda,

Nüüd, mis puudutab toimetuleku[piiri] tõstmise vajadust, siis selles me tõepoolest, mulle tundub, oleme ühel meelel. Kordan: seda võimaluse akent ma otsin ka enne järgmise aasta 1. jaanuari,

juba varem tõsta toimetulekupiiri 150‑lt 200‑le. Seda eeskätt põhjusel, et inimeste miinimumtoimetulek on tänaste arvutuste kohaselt ja tarbijahinnaindeksi tõusu valguses jõudnud sinnamaani, et me tegelikult 150 euroga esimese pereliikme kohta ei kata pere pere tegelikke miinimumvajadusi. Miinimumvajadused, välja arvatud eluasemekulud ning välja arvatud alkohol ja tubakas, oleks tänaste arvutuste kohaselt 209 eurot.

lahenduste otsimisel kriisis on märkimisväärselt märgatud ja tunnustatud liitlaste poolt. Väikese riigina on see meile kindlasti väga-väga suur asi. Aitäh! Oleme nähtavad. Aga huvitab mind eeskätt liitlaste sõnum tehnika ja liitlasvägede paigutamise kohta Eestisse. Nii palju kui avalikkusega saate jagada, äkki natukene selgitate

Aitäh! Kõigepealt aitäh heade sõnade ja tunnustuse eest! Tõepoolest, viimased nädalad, aga tegelikult ka viimased kuud on olnud selles vallas väga intensiivsed. Ma alustan natuke kaugemalt.

Juunikuus toimus NATO tippkohtumine, kus oli eraldi kohtumine ka president Joe Bideniga ja sellest sai veel eraldi räägitud.

Kongressis on selline initsiatiiv nagu Balti Julgeolekuinitsiatiiv ja selle eelarvest eraldatakse raha. Minul oli väga palju kohtumisi seal just Balti Julgeolekuinitsiatiivi raames. Nüüd, lisaks on meil olnud kohtumisi väga palju erinevate liitlastega, ka Suurbritanniaga. Nii et see oli kõik enne seda, kui Venemaa alustas oma vägede koondamist ümber Ukraina ja ähvardavate sõnumite saatmist. See toimus juba enne, see oli eeltöö. Tõesti, kui Ukraina

tublid diplomaadid, kes on sellega tegelenud ja pidevalt suhelnud.Nüüd, konkreetsetest võimearendustest ma ei saa praegu nii detailselt rääkida, aga siis, kui need otsused on lõplikult vormistatud, me saame rääkida ka võimetest, sest see ei puuduta ainult inimesi, vaid tegelikult ka meie kaitsevõime teatud lünkade

Aitäh, härra esimees! Erinevalt kolleeg Sibulast arvan mina, et Eesti inimeste heaolu ja nende võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine on teema, sõltumata sellest, mis kriisid ümberringi toimuvad. Sellepärast ma küsingi peaministri käest: kuidas on teie arusaam, teie suhtumine ja teie mõistmine, mis meil siin Riigikogus viimasel ajal toimub, kui EKRE fraktsioon sisuliselt pressib välja endale vajalikke otsuseid, millega tegelikult ei lahenda ühtegi probleemi, vaid vastupidi, süvendab neid? Ka teie erakonnakaaslased lähevad selle mänguga kaasa. Mina isiklikult näen selles väga suur ohtu demokraatiale, kui ei hakka mängima siin saalis väärtused, poliitilised vaated ja arusaamad, koalitsioonilepped ja muud sellised asjad, vaid hakkab valitsema väljapressija tahe. Nagu me teame, väljapressimisel isu kasvab, ja me teame, et EKRE avalik strateegia on esitada nii palju, sadu ettepanekuid, et lämmatada igasugune diskussioon ja saada kõike, mida nad soovivad. Hea peaminister, Reformierakonna esimees, kui kaugele teie olete valmis minema oma väärtustega kauplemisel, et alluda EKRE väljapressimisele? Aitäh, härra esimees! Hetkel seisan teie ees kui valitsuse esindaja. Ei ole valitsuse kui täidesaatva võimu roll ega, ütleme, õigus kritiseerida parlamendi tööd. See, kuidas parlament toimib, on loomulikult teie enda otsustada. Aga tõepoolest, nii palju kui mul on kokkupuudet, siis see, mis Riigikogus toimub, mulle tundub siin suures saalis pidevalt esinedes, et korda ei ole. Korrast, nendest reeglitest, mis on kokku lepitud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses, ei peeta kinni. Ja tegelikult ka see, et pidevalt kõik seaduseelnõud, mille valitsus esitab Riigikogule arutamiseks, peatatakse meeletu hulga muudatusettepanekutega. Ma juhin tähelepanu, et obstruktsioon on loomulikult demokraatias üks oluline tööriist, aga kui meie olime opositsioonis, siis me kasutasime seda tööriista kahel korral kahel korral, mis olid meie arvates väga õiged võitlused. Üks oli see, kui hakati lammutama Eesti pensionisüsteemi, ja me tegime koos sotsidega kõik selleks, et seda ära hoida, ja siis me kasutasime obstruktsiooni. Kuid sellest sõideti üle, sidudes eelnõu usaldusega. Ja teine kord, kui me kasutasime obstruktsiooni, oli siis, kui sooviti läbi viia Eesti ühiskonda lõhestav referendum, mis puudutas seda, kes kellega koos võib elada, ja see oleks kindlasti toonud kaasa väga rasked tagajärjed. Nii et et oli kaks korda, kui me obstruktsiooni kasutasime. Nüüd, tõepoolest, praegu on kõik eelnõud kogu aeg obstruktsiooniga takistatud. Kui meie kasutasime obstruktsiooni, siis ma mäletan, et ma sain meedias väga palju kriitikat selle kohta, kuidas parlamentaarne töö on halvatud. See oli üks eelnõu, aga praegu on iga eelnõuga nii. Mina soovitaks küll Riigikogu juhatusel, Riigikogu vanematekogul istuda maha ja mõelda, kuidas seda olukorda lahendada, sest demokraatia õõnestamine, nagu te ütlete, ei tule kasuks meie sisejulgeolekule,

seda te ei ütle, aga tavaliselt selle kohta öeldakse, et see puudutab ju ainult kultuurikontakte ja mis meil nende kultuurikontaktide vastu on.

Mis puudutab kultuurilist koostööd, siis see tõepoolest toimus. Eriti ma panin seda tähele pärast Gruusia sõda, kui Putini-meelsed kunsti- ja kultuuriesindajad käisid Eestis väga sageli, esinesid suurtes

et see ainult kultuuri puudutab, siis ma loeksin ette selle koostööprotokolli preambuli: "Pooled lähtuvad Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni välispoliitilistest suundadest võrdsele usaldusväärsele partnerlusele ja pikaajalisele koostööle." Nii et ei ole ainult kultuur, ka pikaajaline koostöö. Ja nüüd mu küsimus: kas ei oleks praeguses olukorras väga lihtne öelda teil või veel parem, kui meie lugupeetud esimees ütleks, et tänasest päevast see protokoll on kehtetu? Kõik. Tänan küsimuse eest! Väga hea, et ma saan võimaluse sellele veel kord vastata. Kordan üle: see ei ole leping. Me oleme need asjaolud sada korda läbi käinud. Jah, oli kunagi plaanis arendada heanaaberlikke suhteid sellise erakonnaga nagu Ühtne Venemaa, kes oli ka siis juba tõenäoliselt suhteliselt olulisel kohal Vene riigi valitsemises.

peale esimesi aastaid, kus tõesti käidi delegatsioonina näiteks Ühtse Venemaa erakonna kongressil. Aga see kõik oli enne seda, kui Venemaa rahvusvahelises välispoliitikas rikkus reegleid, ei olnud võimalik sellisel tasandil koostööd teha.Mis puutub kultuurikoostöösse – ma arvan, et te vihjate siin kohalikele omavalitsustele –, siis see pole kunagi olnud seotud selle protokolliga, sest protokoll sõlmiti erakondade vahel. Ja seda protokolli, noh, kuidas te näete seda ette praktiliselt? Protokollis on ette nähtud kontaktid ja tegevused. Kui neid ei toimu,

heanaaberlike suhete poole liikumise raames ühele dokumendile alla, aga seda pole olemas. Seda polegi olemas, sellepärast et selle osas, mis seal kirjas on, pole toimunud ei tegevusi ega kontakte.

Keskerakonna koduleheküljel see protokoll oli kuni möödunud aasta augustini aktiivne,

see ei ole päris vale, mis te räägite, aga see on kaval ja ei vasta tõele. Aitäh! Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Toomas Järveoja. Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Homme Homme on Eesti Vabariigi sünnipäev. Palju õnne meile kõigile! Aga mõned päevad tagasi väitis Varro Vooglaid, et Pika Hermanni tornis ei peakski lehvima sinimustvalge lipp

Varro Vooglaidist just nagu eemaldunud ja süüdistavad ministreid valetamises, et EKRE ei ole kokku kutsunud meeleavaldusi. Ma võin tulla kohtusse tõendama, et EKRE esindajad kutsusid Elvas 23. oktoobriks organiseerisid bussid ja tõid inimesi miitingule. Nii et see on selge vale, et EKRE ei ole organiseerinud neid miitinguid. Aga minu küsimus on seoses Eesti saabuva sünnipäevaga.

Tõepoolest, meil on väga ärevad ajad, aga homme tähistab Eesti Vabariik 104. aastapäeva. Ma arvan, et tõesti tõesti on täna rohkem kui kunagi varem meil põhjust olla tänulik meie vabaduse eest. Kui me vaatame seda, mis Ukrainas toimub, siis see võitlus käib ju tegelikult vabaduse üle. Meie vabaduse sümboliks on Pika Hermanni tornis lehviv sinimustvalge lipp. Sellised väljaütlemised on ka minu arvates väga ebakohased, eriti arvestades seda olukorda, nagu ma ütlesin. Meil

Minu meelest ei ole see kindlasti mõistlik.Mis puudutab neid meeleavaldusi, siis lihtsalt see on huvitav, et te selle välja tõite. Esmaspäeval ma vastasin siin arupärimistele. Mart Helme hakkas puldist ja ütles, et vaat see 23. oktoobri meeleavaldus, mille me korraldasime. No pilt ei näita, aga mina istusin siin ja ma nägin EKRE fraktsiooni [liikmeid], kes kõik raputasid pead, et nüüd läks valesti. Ta ütles, et ei, mingi teine meeleavaldus, me ei ole selle 23. oktoobri meeleavaldusega

Austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Ka minu poolt head saabuvat pidupäeva meile kõigile! Austatud peaminister, te olete viimasel kahel nädalal teinud silmapaistvat riikide välissuhtluse valdkonnas, mis puudutab Ukraina kriisi. See on tõesti olnud silmapaistev ja seetõttu tuleb ka mu küsimus selle valdkonna kohta. Nimelt, täna

kirjutanud avaldusele "Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu", milles mõistetakse karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina vastu suunatud agressiooni, vägede Ukrainasse viimist ja okupeeritud piirkondade ebaseaduslikku tunnustamist. Muu hulgas kutsutakse maailma riike toetama Ukraina majandust ja suurendama otsustavalt relvaabi. kutsub Riigikogu liikmesriike andma Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust ja NATO liikmelisuse saavutamise teekaarti. Kas neid võimalusi on arutatud viimasel ajal riigipeade suhtluses, milles te olete osalenud?

homset vabariigi aastapäeva me saame tähistada rahuliku südamega, sest Eesti ei ole kunagi varem olnud nii kaitstud, kui me hetkel oleme. Me oleme NATO‑s, Euroopa Liidus, meid kuulatakse, lisaks me teeme täiendavaid kaitseinvesteeringuid ja inimeste kaitsetahe on tõusnud. Nii et et homme kindlasti kõik tähistame.Nüüd, teie küsimusele vastuseks. Kui Eesti liikus NATO ja Euroopa Liidu poole, et liituda ühe või teise organisatsiooniga, siis see käis alati natuke paralleelselt – kui üks uks hakkas sulguma, siis teine uks avanes. Seda ma olen ka välja toonud oma suhtluses teiste Euroopa riikide peaministritega, et Ukrainale on vaja lootust, sest see lootus ei ole mitte ainult Ukraina jaoks, vaid kõikide nende riikide jaoks, kes on valinud demokraatliku tee ja kes soovivad olla

põhimõtted ei moodusta geograafiat või ei tee geograafiat, tähendab, vastupidi, vabandust, geograafia ei ole põhimõtted, vaid põhimõtted moodustavad või näitavad selle väärtusruumi, kus sa oled. Nii et tegelikult see võiks olla see, millest me lähtume.Venemaa võitlus Ukraina pärast on käimas sellepärast, et Venemaa ei soovi, et Ukraina valiks vabaduse, valiks demokraatliku riigi tee. Ja miks? Sest see on ohuks sellele valitsemiskorrale, mis mis Venemaal on, sest siis sa oled valimistel inimeste ees vastutav. Kui sa teed vigu, siis inimesed sind järgmine kord ei vali. Ja teiseks,

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Margit Sutrop, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister, minu küsimus on teile. Kõigepealt ka head lähenevat Eesti Vabariigi aastapäeva teile ja kõigile valitsuse liikmetele! Minu küsimus on jätkuküsimus Toomas Järveoja küsimusele, sest enne seda, kui homme heisatakse pidulikult Eesti lipp Pika Hermanni torni, on meil kõigil olnud suur šokk kuulata, kuidas "Objektiivi" saates Varro Vooglaid tegi avalduse, et vahet ei ole, kas see on Eesti kubermang või mispärast liiga emotsionaalselt ja kaua me võime argumentidega kinnitada, peab lehvima just sinimustvalge. Ja minu küsimus on konkreetselt selles: kas uuritakse Varro Vooglaiu võimalikku seost meie agressiivse naaberriigiga ja missugused on Varro Vooglaiu seosed Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, kellega koos korraldatakse miitinguid, mis kutsuvad välja astuma põhiseadusliku korra vastu ja kukutama valitsust? Küsin seda sellepärast, et Ameerika Ühendriigid on hiljuti teinud avalikuks nimekirja, millised inimesed kuidas maha lastakse, küüditatakse, mis toimub Ukrainas. Kindlasti on olemas nimekiri nendest, kes saavad võimule, kui Ukraina täielikult okupeeritakse, ja võib arvata, et samasugused nimekirjad on ka Eesti kohta. Kas Varro Vooglaid võib olla selles nimekirjas, kes soovivad seda Eesti kubermangu juhtima hakata?

Mina ei saa seda informatsiooni. Kui prokuratuur või uurimisorganid leiavad midagi sellist, ju nad siis sellega midagi ette võtavad.

kohta. Juhul, kui see koosseis on koos, ma usun, et küllap sellega tegelevad uurimisorganid või prokuratuur.

et alustab raamatut sellega, kuidas Venemaa alguses soovis ka olla Euroopas, aga kui Putin mõistis, et see ei ole võimalik, siis ta ütles, et kui kui Venemaa ei saa Euroopaks või Venemaa ei saa lääneks, siis lääs saab Venemaaks. Timothy Snyder oma raamatus toob välja, kuidas paremäärmuslikud rühmitused Euroopas, aga ka Ameerikas, kasutavad tegelikult täpselt samu narratiive, täpselt samu jutupunkte Euroopa või lääne kohta, mida kasutab Venemaa. Põhilised punktid on need, et Euroopa on moraalselt alla käinud või lääs on moraalselt alla käinud, on meeletu moslemimigratsioon ja meeletu migratsioonisurve. Need on needsamad asjad, mida ütlevad ka paremäärmuslased. Teistes riikides, ma tean, on tuvastatud ka seoseid tõesti finantseerimise kaudu, aga minu teada Eestis sellist seost tuvastatud ei ole. Nii et kui on midagi kahtlast, siis see võib olla puhtalt sellest tingitud, et need inimesed tõesti usuvad nendesse samadesse seisukohtadesse, mida usub Putin, ja see võibki olla täiesti vabalt kokkusattumus. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Indrek Saar, palun! Aitäh sõna andmast! Minu küsimus on peaministrile. Lugupeetud peaminister! On selge, et Ühtne Venemaa on poliitiline organisatsioon, millel on risti vastupidised huvid Eesti Vabariigi [huvidele]. Tegemist on organisatsiooniga, mille heakskiidul on okupeeritud osa Gruusia territooriumist, osa Ukraina territooriumist. Poliitilise organisatsiooniga, mille heakskiidul ähvardatakse kogu Euroopa julgeolekustruktuuri. Muu hulgas on selle organisatsiooni liikmed okupeeritud Donetski ja Luhanski piirkonna nukujuhid, nagu on selgunud. Teie ja teie erakond on varasemalt korduvalt nõudnud, et teie koalitsioonipartner Keskerakond lõpetaks nendega sõlmitud koostööleppe.Nüüd me oleme kriitilisemas olukorras kui kunagi varem ja muu hulgas tundub, et see lepe aitab osadel Keskerakonna liikmetel, paraku ka Keskerakonna fraktsiooni fraktsiooni liikmetel, omaks võtta Putini ja Kremli jutupunkte, nagu me värskelt näinud oleme. Keskerakonna juhid väidavad, et see lepe ei toimi. Samas ei tea mina ja ei ole avalikkusele Keskerakond seda ka kuidagi selgitanud, et nad oleksid juhatuse tasandil – või on see nende volikogu tasand või kes seda lepet peaks arutama – vastu võtnud otsuse sellest leppest loobuda. Ei ole nad ka minu teada saatnud selle leppe teisele osapoolele ühtegi märki selle kohta. Mida teie selles olukorras arvate: kas see lepe on jõus või ei ole jõus, ja kas te olete valmis siinkohal Keskerakonnalt nõudma nii nagu varem, et nad selle leppe ühemõtteliselt lõpetaks? Aitäh sõna andmast! Esiteks, ma tahaks öelda, et olukord on ju mõnes mõttes läinud paremaks. Sellel ajal, kui teie olite valitsuses, oli peaministriparteil leping Ühtse Venemaaga. Nüüd peaministriparteil Ühtse Venemaaga lepingut ei ole.

Tõesti, iga jurist saab sellise kirja koostamisega hakkama, et öelda leping üles, ja ma loodan, et Keskerakond mõistab, et selline samm tuleb astuda. Praeguses julgeolekuolukorras on see eriti oluline, oluline, et selliseid sidemeid ja mingit kahtlust selliste sidemete [olemasolu] osas ei oleks. Mulle tundub riigihalduse ministri Jaak Aabi vastustest tulenevalt, et Keskerakond on mõistnud seda muret ja astub vajalikud sammud. Aitäh!

Aga Kagu-Eesti arenduskeskused ja inimesed ootavad väga, et see programm jätkuks ka järgmisel perioodil, 2023–2027. Kas te oskate selle kohta siin veel midagi täpsustavat öelda? Kas see tuleb, jääb ja on? Aitäh, lugupeetud Aitäh küsimuse eest! Nii nagu ma kohtumisel ka valgustasin, siis sellel aastal ei muutu midagi, vahendid on olemas, need tegevused jätkuvad ka sellel aastal. Nüüd, mis puudutab seda, kui avanevad uue rahastamisperioodi vahendid, siis ettevõtluse toetuseks on selle kaudu Kagu-Eesti programmi võimalik suunata veel 7,5 miljonit eurot

vaadata piirkondade arengut ning selliseid näitajaid ja statistikat, siis enamik Eesti piirkondi on umbes samas seisus, igaühel omad veidi spetsiifilisemad mured. Aga kui me vaatame kas või demograafilist seisu,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister, kõigepealt aitäh selle selge sõnumi eest! Hetkeks võis jääda isegi uskuma, et seda lepingut ei ole ja on memorandum, aga see asi sai nüüd selgeks, ja Keskerakond peab selles kontekstis tegema oma järeldused valitsuspartneri väljaütlemise suhtes.

Eesti riigil on olnud häid ja halbu aegu, aga me alati püüame meeles pidada seda, et kui me parlamendis räägime, hea Eiki Nestor on seda Riigikogu esimehena ikka rõhutanud, siis me räägime Eesti rahvaga. Me võime olla siin parlamendis eri meelt ja peamegi olema, see on üks demokraatia alus, on erinevad väärtused, aga meil on üks riik. Meil on üks riik, mida arendada, mida luua ja hoida uutele põlvedele. Ma arvan, et tegelikult paljud eestlased vaatavad ja tahavad selle kakluse ja nägelemine asemel, mis kohati ületab piire, kuulda Eesti Vabariigi eel midagi ilusat.

Aitäh! Laulusalm ütleb, et ei ole häid ega halbu aegu, vaid on hetk, milles viibime praegu. Tõesti, homme on Eesti Vabariigi aastapäev ja meil on tegelikult väga palju, mille üle uhkust tunda. Paar päeva tagasi oli "Aktuaalses kaameras" üks saatelõik, kus intervjueeriti neid inimesi, kes said tänavu teenetemärke.

seal oli üks füüsikaõpetaja. Minu meelest selliste tublide inimeste tunnustamine on ülioluline. Nad teevad

igaühel oma roll. Kes kannab seda rolli Riigikogu liikmena, kes kannab seda rolli õpetajana, kes kannab seda rolli bussijuhina, aga sellest tulebki kokku Eesti riik.Minu meelest on meil nii palju, mille üle uhke Olgu selleks meie lapsed, kes on ülitublid, hariduse pool, mis on eeskujuks kõigile, meie majandusvabadused, milles me oleme tõusnud seitsmendale kohale kogu maailma riikide hulgas. Ja täna on minu meelest põhjust meenutada kogu seda teekonda, kuidas me oleme siia jõudnud. See ei ole tulnud lihtsalt. Sinna on tõesti kõik inimesed panustanud oma tööga. Nii et mina ütleks seda, märkame neid inimesi enda ümber, kes teevad oma igapäevast tööd, mis meile võib-olla tundub iseenesestmõistetavana, mida me võtame kuidagi loomulikult, aga tegelikult on see suur asi. Ütleme neile inimestele aitäh ja soovime head vabariigi aastapäeva. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea peaminister! Ma tahan küsida Kaja Kallase käest, Ma tulin siia saali ja olin valmis selleks, et ma pean võistlema ja võitlema siin EKRE‑ga selleks, et üldse löögile pääseda ja küsida midagi, ja siis ma tulen siia, avastan, et EKRE on iseennast tühistanud, alla andnud, lahkunud, mis ühest küljest on ju tore, samas oleks kindlasti meeleolukas olnud kuulata, mida Kalle Grünthal tahab teada teaduspõhisest lähenemisest või Urmas Reitelmann suguhaigustest ma ei tea, kas on mingi isiklik mure –, aga need küsimused jäidki küsimata seekord.Ma kasutan seda aega selleks, et küsida julgeolekuolukorra kohta. Ühest küljest me näeme, kuidas Venemaa on jälle ajalugu ümber kirjutanud, Putin räägib Vladimir Iljitš Lenini nimelisest Ukrainast.

mis te esitasite, et kui suur on oht, et Venemaa kasutab mõnda sellist käiku ka meie vastu. Me praegu otsest ohtu ei näe endale, aga kui ma seda ütlen, siis ma ütlen ka seda, et iga ühendus, mis meil omavahel on, võimaldab tegelikult ka teist poolt kahjustada. Kui sa oled kellegagi ühenduses, siis sellel asjal on alati kaks poolt. Üks asi, milleks me peame olema valmis ja olemegi või vähemalt püüame olla valmis ja mille peale iga inimene peaks mõtlema, on see, kuidas kaitsta oma tehnilisi vahendeid, eelkõige oma arvuteid võimalike küberrünnakute eest. Ka Ka riigi tasandil me näeme palju suuremat liiklust küberruumis. Nüüd, küsimus sanktsioonide kohta. Me oleme Euroopa Liidus rääkinud väga ulatuslikust sanktsioonide paketist, aga kuna Venemaa tegi esimese sammu, mis puudutas Donetski ja Luganski

peab olema sanktsioonidel heidutav efekt ja loomulikult ka karistav efekt, nii et kui järgmised sammud astutakse, oleks sul midagi veel nii-öelda tööriistakastis, mida saaks kasutada, juhuks kui Putin seda agressiooni edasi eskaleerib. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Annely Akkermann, palun! Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister Signe Riisalo! Täna saabus Riigikogu liikmetele Arenguseire Keskuse raport "Pikaajalise hoolduse tulevik". Me teame, et puue, ka vanadusega seotud puue puue surub nii need inimesed kui sageli ka nende lähedased suurde puudusesse või vaesusesse. Ma tean, et teie ministeeriumis on välja töötatud plaane nende inimeste aitamiseks. Võib-olla te kommenteerite, missugused võiksid olla lähema aasta ja lähema nelja aasta muudatused, mis leevendaksid hoolduse

Vähe sellest, me oleme ka täna keerulises olukorras. Pikaajaline hooldus on peamiselt eakate hoolekanne, aga mitte ainult, ja eakate hoolekanne on kohalike omavalitsuste ülesanne. Kahetsusväärselt üldhooldusteenuse, [mis on] umbes 100 miljonit aastas, kogukäive on 80% ulatuses kaetud nii nii klientide kui nende lähedaste poolt. Sellepärast me oleme teinud plaanid kolmes etapis. Esimene etapp on seotud praegu Riigikogu menetluses oleva sotsiaalhoolekande seadusega, kus me reguleerime ära pikaajalise hoolduse mõiste. Vähendame teise astme alanejate sugulaste ülalpidamiskohustust, õigemini selle kohustuse me peatame, ja teeme veel mitmeid selliseid muudatusi, mis ei ole otseselt seotud rahalise ressursiga. Järgmises etapis me soovime tulla valitsusse ja ka Riigikokku sügisel eelnõuga, mis räägiks meile juba väga selgelt komponendipõhisest rahastusmudelist, kus inimese, kliendi ja tema lähedaste omaosalus on oluliselt toodud allapoole – kuskile 40% peale kogu hinnast – ja sellega koos ka omastehooldajatele nii puhkuste kui sotsiaalmaksuskeemide parandamine ja lihtsustamine. Ja kolmas, kõige keerulisem etapp on see, kus me väljatöötamiskavatsust ka kavandame ja tahame minna valitsusse memorandumiga käesoleva aasta sügisel, et pakkuda välja need lahendused, mis tegelikult jäävad rakendamiseks

Head ametikaaslased, ma tänan teid teie küsimuste eest. Austatud valitsusliikmed, ma tänan teid teie vastuste eest. Infotund on lõppenud.